Sada bi imali tri točke, predlažem objedinjavanje ove tri točke sljedeće: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 158, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama

predlažem dakle objedinjavanje rasprave, s tim da u ime klubova mogu govoriti 20 minuta. Suglasni? Dobro. Onda idemo na ova tri zakona. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj

Raspravu su proveli odgovarajući odbori koji su podnijeli svoja izvješća. Državni tajnik, Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedloge ovih zakona. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Uvažavajući volju da se sustav lokalne samouprave dodatno doradi, hrvatska Vlada je daleko prije redovitih lokalnih izbora predložila izmjene zakona koji mijenjaju model izbora nositelja izvršnih ovlasti u lokalnoj samoupravi i kojim uređuje buduće odnose između neposredno izabranih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i isto tako izabranog predstavničkog tijela. Ti zakoni doneseni su sa ogromnom većinom glasova u ovom Hrvatskom saboru. I nakon donošenja zakona mi smo nastavili analizirati mogućnost poboljšanja zakonskih rješenja i nakon konzultacije sa mnogim predstavnicima jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, smatramo da sustav može biti i bolji. Stoga sa ova tri zakona u cijelosti zaokružujemo reformu izbornog sustava na lokalnoj razini sa nekoliko bitnih izmjena koje će olakšati funkcioniranje izvršne vlasti. U Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi mi predlažemo da u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika i u županijama, nositelj izvršne ovlasti dakle gradonačelnik, općinski načelnik i župan mogu imati dva zamjenika. Naime, s obzirom da se ukida poglavarstvo, s obzirom na okolnosti da sustav lokalne samouprave neprestano jača, jača, procjenjuje se da jedan gradonačelnik sa jednim zamjenikom neće moći na najkvalitetniji način obavljati sve izvršne poslove. Stoga smatramo da zbog količine očekivanih poslova u tim većim jedinicama lokalne samouprave treba omogućiti da gradonačelnik ima dva zamjenika dva zamjenika kao i župan, kao i općinskih načelnik u onim rijetkim općinama koje imaju više od 10 tisuća stanovnika. Mi smo uvažavali činjenicu da pojedine manje jedinice lokalne samouprave žele imati i efikasniji ustroj, dakle da se smanji izdatak za plaće nositeljima izvršnih ovlasti. Dosadašnje zakonsko rješenje je predviđalo da u jedinicama lokalne samouprave do tisuću stanovnika, gradonačelnik može obavljati dužnosti odnosno načelnik bez zasnivanja radnog odnosa, a iznad toga da bi morao biti profesionalac. U Hrvatskoj je razvoj lokalne samouprave išao u tom smjeru da ima veliki broj lokalnih jedinica koje imaju 3, 4, 5 tisuća stanovnika. Za njih bi izdatak za plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika bio priličan teret. S druge strane, mi želimo stvoriti prostor da istaknuti pojedinci koji žive u svom kraju, koji žele se uključiti na dobrobiti svoje zajednice u kojoj žive, da mogu obavljati posao gradonačelnika, općinskog načelnika bez zasnivanja radnog odnosa, a isto tako i zamjenika. I prepuštamo to njihovoj volji da oni kada budu izabrani, a mnogi će već i u kampanji to isticati, kako će obavljati dužnost i to procjenjujemo da će biti velika ušteda za lokalne proračune. U općinama i gradovima koji imaju više od 10 tisuća stanovnika i u županijama nositelj izvršne ovlasti dakle gradonačelnik, općinski načelnik i župan moraju biti u radnom odnosu, moraju zasnovati radni odnos u toj jedinici lokalne i područne samouprave, a njihovi zamjenici će moći optirati da li će obavljati dužnost sa zasnivanjem radnog odnosa ili bez zasnivanja radnog odnosa. S druge strane, ovim zakonom se jamči osiguranje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u onim sredinama gdje po Ustavnom zakonu pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost. Isto tako i pripadnicima hrvatskoga naroda u jedinicama lokalne samouprave su su pripadnici hrvatskoga naroda u manjini. Dakle, u slučaju da na redovnim izborima ne bude izabran zamjenik iz reda pripadnika nacionalne manjine ili u slučajevima gdje su Hrvati u toj podjedinici u manjini, u manjini, jamči se pripadnicima hrvatskoga naroda najmanje jedan zamjenik i to na dopunskim izborima na kojima imaju pravo glasa. Ukoliko se bira manjinski zamjenik onda samo pripadnici nacionalnih manjina, ukoliko se bira zamjenik iz redova Hrvatskoga sabora onda samo pripadnici hrvatskoga naroda. Ja bih i radi zapisnika i možda poslije kod prihvaćanja amandmana, ispravio odmah članak 1. stavak 6. gdje je došlo do pogrešnog navođenja zakona koji će se primijeniti. se budu provodili dopunski izbori primijenit će se odredbe Zakona o izborima općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba u onom dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim zakonom. To znači da neće svi moći birati svi kandidirati već samo pripadnici nacionalnih manjina u sredinama gdje se teži osiguranju te zastupljenosti. U odnosu na Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba imamo samo jednu malu izmjenu, a tiče se stvaranja prostora za veći broj kandidata u manjim gradovima. Naime, prema sadašnjem rješenju kandidat za gradonačelnika morao je skupiti najmanje 500 potpisa birača koji žive na području toga grada, a mi imamo gradove sa 3, 4 tisuće stanovnika dakle u tim sredinama bi bilo teško skupiti 500 potpisa. Stoga dopuštamo mogućnost ili predlažemo da se broj potrebnih potpisa smanji na 200 kako bi se odmah stvorile pretpostavke da se što više ljudi kandidira kako bi građani mogli birati najbolje kandidate. Odmah moram reći da je Odbor za zakonodavstvo stavio amandman koji preciznije razrađuje ovaj članak i s obzirom da je uložen veliki trud u taj amandman, mi ćemo prihvatiti Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske. On ima o sebi poseban zakon i taj zakon je sadržavao osnovne principe sustava lokalne samouprave koji su vrijedili u Hrvatskoj. Ali kako se promijenio sustav izbora tako je bilo nužno i mijenjati Zakon o Gradu Zagrebu u pogledu izbora gradonačelnika i njegovih zamjenika, u pogledu odgovornosti gradonačelnika u odnosu na Gradsku skupštinu Grada Zagreba, mogućnosti mogućnosti da ga Gradska skupština razriješi iako u Hrvatskoj više nigdje nema poglavarstava to sigurno ne može ostati i u Gradu Zagrebu. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici sa usvajanjem ovih zakonskih prijedloga mi stvaramo pretpostavke da se izbori lokalni mogu provesti i na način da ćemo vratiti povjerenje građana u izabrane predstavnike. Vjerujemo da će i ovaj paket zakona kojima se poboljšava sustav izbora biti jedan doprinos u borbi protiv korupcije, da će prestati percepcija o trgovini mandatima, jer će građani kada biraju znati koga biraju imenom i prezimenom kandidata i njegove zamjenike i njihov glas će pripasti samo onome za koga su glasali. Ja sam uvjeren da će se u ovoj novoj političkoj utakmici javiti istaknuti pojedinci koji žele doprinijeti razvoju svoga kraja, koji žele čak i bez osnivanja radnog odnosa utjecati utjecati da građani bolje žive na područjima na kojima su oni izabrani i da se kvaliteta demokracije podigne na višu razinu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za politički sustav i poslovnik? I Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Predsjednik Odbora gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu Sabora na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2008. godine razmotrio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi s Konačnim prijedlogom Zakona koji je predsjednik Hrvatskog sabora dostavio Vladi Republike Hrvatske. Odbori u smislu članka 102. Poslovnika Hrvatskog sabora o predmetnom aktu raspravlja u svojstvu matičnog radnog tijela. Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Konačnom prijedlogu zakona, te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba s Konačnim prijedlogom Zakona i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu s Zagrebu s Konačnim prijedlogom Zakona. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem udruge gradova o predmetnom aktu. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se rješenjima predloženim konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi otklanjaju nedostaci uočeni u odredbama zakona koji se odnose na reguliranje i pitanja načina obavljanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika. Također u uvodnom izlaganju naglašeno je da se predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona u odnosu na zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi, "Narodne novine" 109/07. čije odredbe stupaju na snagu 17. svibnja 2009. godine utvrđuju razliku u broju zamjenika načelnika, gradonačelnika, odnosno župana pri čemu se predlaže da u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10 tisuća stanovnika, općinski načelnik, odnosno gradonačelnik imaju jednog zamjenika, a u jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 10 tisuća stanovnika, te u gradovima sjedištima županija, odnosno županijama, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imaju dva zamjenika. U raspravi su iznijeta sljedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi. U odnosu na rješenja predložena člankom 1. Konačnog prijedloga Zakona iznijeto je mišljenje prema kojem bi trebalo preispitati rješenje utvrđenim stavcima 6. i 7. koje se odnose na dopunske izbore na kojima se bira zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda hrvatskog naroda jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, kako u pogledu ostvarivanja prava glasa na tim izborima, tako i u pogledu broja otpisa potrebnih za pravovaljanost kandidatura. Pri tome je istaknuto da zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obavlja sve dužnosti zamjenika, pa bi o njegovom izboru trebali odlučivati svi građani s pravom glasa u jedinici lokalne samouprave. Iznijeto je mišljenje prema kojem bi odredbe ovog članaka trebalo dopuniti na način da se definiraju okolnosti da na izborima u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, čelnik te jedinice bude izabran iz reda hrvatskog naroda, ili da u drugim jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave čelnik bude izabran iz redova pripadnika nacionalnih manjina. S tim u vezi konstatirano je da rješenje predloženo ovom člankom polaze od toga da će u jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave općinski načelnici, gradonačelnici i župani biti izabrani iz reda hrvatskog naroda, odnosno iz redova pripadnika nacionalnih manjina u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva. Članovi odbora izrazili su različita stajališta u pogledu rješenja utvrđenih Konačnim prijedlogom ovog zakona kojim se predlaže da u jedincima lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika u gradovima sjedišta županija, odnosno u županijama općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imaju dva zamjenika, pri čemu izabrani zamjenici odlučuju dali će dužnost obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa. Prema mišljenju većine članova odbora, predložena rješenja treba podržati obzirom na opseg poslova koje obavljaju veće jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Prema mišljenju dijela članova odbora, predložena rješenja nisu prihvatljiva. U prvom redu stoga što prepuštaju zamjenicima općinskih načelnika, gradonačelnika, odnosno župana da odluče o tome dali će dužnost za koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa. S tim u vezi iznijeto je mišljenje da predloženo rješenje prema kojem zamjenici općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana sami odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa, nekorespondira s obrazloženjem predloženog rješenja, po kojem su zbog opsega poslova u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika velikim gradovima, gradovima sjedišta županija, odnosno županijama potrebna dva zamjenika. Također, s tim u vezi u raspravi je postavljeno pitanje kako će primjerice gradonačelnik velikog grada s dva zamjenika koja odluče da dužnost na koju su izabrani obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, učinkovitije obavljati poslove od gradonačelnika i njegovog zamjenika koji svoje dužnosti obavljaju profesionalno. Kako je to pitanje uređeno naprijed uvedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi čije odredbe stupaju na snagu 17. svibnja 2009. godine. U raspravi je iznijeto mišljenje člana Odbora pri kojem, prema kojem bi svi čelnici jedinica lokalne samouprave koji imaju manje od 10 tisuća stanovnika svoju dužnost trebali obavljati profesionalno. Također je iznijeto mišljenje pri kojem bi trebalo regulirati pitanje o tome tko mijenja gradonačelnika u slučaju prestanka njegovog mandata opozivom. Predsjednik Udruge gradova upoznao je članove Odbora s mišljenjem Udruge gradova na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi pri čemu je naglasio da Udruga gradova nije bila konzultirana u postupku pripreme predloženih izmjena i dopuna ovog zakona. Naime iz sadržaja mišljenja Udruge gradova proizlazi da bi obuhvat predloženih izmjena i dopuna Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi trebalo proširiti i to na: odredbu odredbu o obaveznom konzultiranju središnjih tijela državne uprave s nacionalnim udruženjima lokalnih, područnih, regionalnih jedinica prije upućivanja u daljnji postupak Nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja i utjecaja na lokalnu samoupravu te odredbama o suradnji i udruživanju lokalnih jedinica radi zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga kao i decentraliziranje poslova i ovlasti. S tim u vezi u raspravi je istaknuto da i Europska povelja o lokalnoj samoupravi koju je Hrvatski sabor u cijelosti ratificirao utvrđuje obvezu konzultiranja lokalnih jedinica u postupku pripreme i donošenja propisa koji se neposredno tiču jedinica jedinica lokalne samouprave. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova; 4 za, 2 protiv i 1 suzdržan, uzdržan odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi. Hvala. Hvala. Izvještavam da je predsjednik Odbora gospodin Zvonimir Mršić sazvao sjednicu odbora za danas u 14 sati u dvorani Josipa Jelačića. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite.

se ovaj zakon, naziv ovog zakona dopuni. Umjesto ovako vrlo kompliciranog naziva koji se zove Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi on bi mogao imati jedan podnaslov koji bi se zvao Zakon o političkoj trgovini u lokalnoj samoupravi. Mi smo danas ovdje čuli jedan najvažniji razlog zbog kojeg se mijenja ovaj zakon, a to je da je Vlada nakon što je Hrvatski sabor proveo dva čitanja ovog zakona, nakon što je matični odbor imao tematsku raspravu o ovom zakonu, nakon što su u ta prva dva čitanja bili konzultirani predstavnici jedinica lokalne samouprave dakle udruge gradova i udruge općina i nakon što je to doneseno ovdje u Hrvatskom saboru pred prošle parlamentarne izbore dakle Vlada je uočila nakon pomne analize da gradonačelnik i zamjenik koji će biti profesionalci dakle u punom radnom odnosu neće moći obaviti posao koji je postavljen pred njih nakon sljedeće lokalne izbore nego da će to puno efikasnije raditi gradonačelnik i dva zamjenika volontera što znači da dva zamjenika volontera vrijede više od jednog zamjenika profesionalca. Za taj argument mi nemamo nikakvih podataka. Mi nemamo podataka koje to poslove smatra Vlada da neće biti moguće obaviti nakon sljedećih izbora nego trebamo dodati još jednog volontera. To je jedno. I drugo, onda dajemo mogućnost da ti volonteri sami odlučuju o tome hoće li biti profesionalci ili će biti volonteri. To je jedinstveni slučaj da netko može samostalno o tome odlučivati. Hoće li gradonačelnik biti profesionalac i volonter propisuje zakon. Hoće li zaposleni u gradskoj ili općinskoj upravi biti profesionalci i volonteri i kako će biti zaposleni propisuje zakon. Jedino tima koji sada zbog povećanog opsega poslova ih moramo imati dvojicu je prepušteno na volju da oni sami kažu: «Pa čuj ja bi to mogel obavljati popodne i navečer» ili «Ne, ja moram biti profesionalac pa ću biti u stalnom radnom odnosu.» Do kud taj apsurd seže govori i da u izmjenama Zakona o gradu Zagrebu se kaže da zamjenici gradonačelnika grada neposredno izabranoga gradonačelnika grada Zagreba mogu biti volonteri. Dakle u gradu od 10 tisuća stanovnika i u gradu od 800 tisuća stanovnika mi uvodimo isti kriterij da zamjenik sam odlučuje o tome hoće li ili neće posao obavljati profesionalno. Zbog toga očito to nisu razlozi. Očito se netko uplašio da neće osvojiti izbore na, lokalne izbore i da treba proširiti mogućnost kupovine odnosno dodvoravanja odnosno proširivanja prostora u koalicijskom sporazumu a budući da se to više neće nakon sljedećih izbora moći činiti sa poglavarstvima potrebno je činiti prije izbora sa mjestima zamjenika gradonačelnika, načelnika odnosno župana. I po ovom zakonu neke od stranaka će nakon sljedećih izbora imati više zamjenika gradonačelnika i načelnika nego što su u svom životu uopće mogli sanjati. Jer upravo zbog te koalicijske preraspodjele naprosto će im biti dodvoreno, ne dodijeljeno nego dodvoreno mjesto zamjenika. Što će on raditi pretpostavljam da ne zna niti onaj tko će biti zamjenik a ne zna niti onaj tko će biti gradonačelnik jer ako pročitamo zakon i vidimo koja je uloga zamjenika u sadašnjem sustavu a ona se nije mijenjala niti u novom sustavu on mijenja gradonačelnike ili gradonačelnicu jedino i isključivo onda i u opsegu u kojemu to dodijeli gradonačelnik Dakle zamjenik gradonačelnika nema izvornih ovlasti. Samo tamo onda i u opsegu ovlasti koje mu gradonačelnik ili gradonačelnica dodijeli ovaj može obaviti taj posao. Odi tam, zbavi mi to ili odi tam napravi to i to i donesi takvu i takvu odluku. Zamjenik gradonačelnika ne može donositi odluke. Ako ima ovlast za donošenje odluka može ih donositi samo u opsegu koji mu dodijeli čelnik jedinice lokalne samouprave. Dakle ne može donijeti odluku kakvu on misli da treba donijeti nego kakvu misli da treba donijeti gradonačelnik. I sada mi kažemo: Ne. Jedan profesionalac to neće moći raditi nego trebaju dva volontera koji će biti toliko moćni da sami jedino oni mogu odlučiti hoće hoće li ili neće biti profesionalci. Očito taj razlog je samo izlika. Mi se ponovno bavimo perifernim stvarima, bavimo se stvarima političke trgovine umjesto da smo cijelu jesen proveli kao što u konačnici i program Vlade govori raspravom o strategiji regionalnog razvoja, Zakona o regionalnom razvoju, Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Pa gospodo, pa ovdje lijepo piše da će se do 30. rujna rujna usvojiti Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, cjeloviti zakon koji će se početi primjenjivati od 1.1. sljedeće godine. O čemu mi danas raspravljamo kako kupiti još jednog koalicijskog partnera. Što će oni raditi? S kojim novcima će raditi? Pa to je nevažno. Zato jer se očito i odustalo od projekta decentralizacije gdje ćemo ponovno se vratiti na projekt političke redistribucije, pa ćemo onda valjda vidjeti kakvi će biti izborni rezultati na lokalnim izborima, pa ćemo onda vidjeti da li ćemo dati mrvice ili ćemo sve opet ostaviti Uredu premijera da odlučuje i ministra financija da jedan odlučuje o novcima, a drugi da daje suglasnost. Ako je tako tomu, onda nam ne trebaju niti jedan zamjenik osim da ide na protokolarne stvari. Ali to mogu raditi i drugi ljudi iz gradske uprave koji su profesionalci u cijeloj priči. Koliko je neozbiljno pripremljen ovaj zakon govori i završni članci. Dakle, u članku 3. kaže: “Ovaj zakon stupa na snagu 18. svibnja.“ Mi imamo nekoliko zakona. Mi ovim zakonom, ovim izmjenama zakona mijenjamo zakon koji uopće nije na snazi, koji će stupiti na snagu 17. svibnja, što znači da do 17. svibnja imamo ovako izabrane gradonačelnike i gradonačelnice. Prema zakonu koji će biti na snazi 17. svibnja na dan izbora bira se jedan zamjenik, a tek sutradan 18. svibnja imamo dva zamjenika. Kada ćemo tok drugog zamjenika neposredno izabrati? to je manjinac. Dakle, čak se tu ide i s time da mijenjamo zakon koji nije na snazi, koji će biti na snazi jedan dan i taj dan ćemo ga promijeniti. Jedino se postavlja pitanje kako ćemo tog drugog zamjenika tada izabrati. U ovom ja bih još imao neko razumijevanje da je u ovom zakonu uneseno ono što je GONG i neke druge nevladine udruge su tražile primjerice oko pitanja transparentnosti i financiranja kampanja. Ali ti amandmani se nisu usvojili niti 2007., o njima se niti danas ne raspravlja nego idemo raspravljati o tome hoće li imati jednog i danas raspravljati hoće li imati jednog ili čak tri zamjenika. Jer mi nismo išli za time da kažemo pazite našu praksu. Mi smo Ustavom predvidjeli da u određenim jedinicama lokalne samouprave predstavnici manjina moraju biti zastupljeni u izvršnoj vlasti. Da bi bio zastupljen u izvršnoj vlasti moraš biti izabran. Da bi bio izabran moraš biti kandidiran i mi se sad pravimo nevjerne Tome i kažemo ako ne budu izabrani bit će dopunski izbori, pa ako nije kandidiran ne može biti ni izabran. Prema tome, tamo gdje treba biti predstavnik nacionalne manjine, zamjenik, pardon gradonačelnika, župana i ne znam što mora biti kandidiran i lista koja prođe sasvim sigurno je da će biti tada i izabran i nema potrebe za dopunskim izborima, nema nikakve potrebe za dopunskim izborima. I tako treba definirati članak 1., a ne definirati ga ovako nespretno kako je pa imamo i relativno nespretan amandman Odbora za zakonodavstvo gdje se praktično ne zna što ako je čelnik jedinice lokalne samouprave predstavnik manjina u jedinici u kojoj su manjine, pa onda što ćemo, da li ćemo imati i čelnika i zamjenika, pa sada tu nešto radimo nekakvu gimnastiku između toga. Prema tome, ako imamo Ustavni zakon, ako ga moramo provesti, a bilo bi dobro da ga provodimo kad neke druge zakone već ne provodimo u ovoj Hrvatskoj koje smo donijeli, onda mora se propisati obavezno kandidiranje predstavnika nacionalne manjine na listi za jednog zamjenika. Sada imamo dosta, imamo ih dva i nema potrebe za dopunskim izborima. Vratit ću se na lokalnu samoupravu. Mi smo donijeli izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi 2005. godine, u studenom 2005. godine. Te izmjene zakona su do dana današnjeg mrtvo slovo na papiru, jer ni jedan, odnosno jedan jesmo Zakon o prostornom uređenju, ali ostalih 34 zakona nismo u ove tri godine dobili ovdje u Sabor da izdefiniramo što jest lokalna samouprava 18. svibnja 2009. godine i da nemaju naši građani dvojbe oko toga kako će birati, nego da imaju, točno znaju kako će birati, ali znaju i za što ga biraju. Pa će onda s obzirom na to se odlučiti i koga će si izabrati. Jer ako trebaju pijuna kojim će se upravljati iz Vlade i Ministarstva financija će izabrati nekog takvog. Ali ako trebaju čelnike jedinice lokalne samouprave koji će imati ovlasti, mogućnosti, financijski fiskalni kapacitet će izabrati možda nekog drugog. Dakle, ako će birati poslušnika ili pod ako koji kako neki predstavnici Vlade kažu treba imati istančane načine komuniciranja s Vladom onda će vjerojatno tako. A ako traži čovjeka koji će upravljati jedinicom lokalne samouprave, definirati razvojne projekte zajedno sa gradskim vijećem i gradonačelnikom i građanima i provoditi te i imati za to ovlasti i fiskalni kapacitet, onda će birati nekog sasvim drugog. I mi umjesto da to radimo mi ponovno si i ponovno i ponovno i ponovno raspravljamo samo o tome kako da se međusobno preraspodijelimo, kako da više stranačkih ljudi dobije mogućnost raznih sinekura i kako da nagradimo potencijalne koalicijske partnere ne bismo li na takav način se dokopali to malo vlasti što postoji ili moći što postoji u lokalnoj samoupravi. I mi umjesto da idemo za transparentnijim načinom izbora i snaženjem ljudi u lokalnoj samoupravi, neposredno izabranih ljudi u lokalnoj samoupravi mi od toga ponovno radimo jednu polu lakrdiju. Mi umjesto da imamo gradonačelnika neposredno izabranog, mi ćemo imati zatvorenu listu koju ćemo ponuditi građanima pri čemu neće znati kada će izlaziti na izbore neće znati hoće li imati 2 ili 3 zamjenika u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. I ni danas, evo sada još i kada raspravljamo o ovome, mi ne znamo u konačnici tko će toga 3. zamjenika birati. Hoće li to birati svi ili će ga birati samo pripadnici nacionalnih manjina. Ako će ga birati samo pripadnik nacionalnih manjina, da li će on imati ovlasti zamjenika? Jer ako ga ne biraju svi građani, onda treba imati suženi opseg ovlasti. A ako ga biraju svi, onda to možemo napraviti u prvom krugu, odnosno u prva 2 kruga. Kako se nalazimo u apsurdnima govori i situacija da je bilo potpuno zaboravljeno da bi proveli se izbori za gradonačelnika Zagreba da trebamo primijeniti i Zakon o Gradu Zagrebu. I tek sada se stvaraju pretpostavke, ali samo u Gradu Zagrebu za neposredne izbore. Mi, nije točno što je državni tajnik rekao da su ovi zakoni ustvari pretpostavke za neposredni izbor. Mi te pretpostavke imamo. Imamo ih, donijeli smo ih, usvojili smo ih kao velika stvar prije prošlih lokalnih izbora. Ali tada je Vlada zaboravila da ima Grad Zagreb i da i u Zakonu o Gradu Zagrebu treba izdefinirati neke stvari da bi se to moglo poslije realizirati. I sada u tome, kao što sam rekao Zakonu o Gradu Zagrebu čak se ide do toga da se kaže, ne pa ne treba, što će gradonačelniku 2 profesionalca, neka oni budu volonteri pa neka oni sami odlučuju o tome hoće li profesionalno ili volonterski obavljati dužnost. I opet imamo zakon koji stupa na snagu 18. svibnja. Koliko ćemo zamjenika birati u Zagrebu 17. svibnja? Jednog? Dva? Više? Ja ne znam. Istu stvar imamo i kod Konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o izborima općinskog načelnika, gradonačelnika i župana gdje se kaže ovaj zakon stupanjem na snagu stupanjem na snagu odluku o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora, a tek zakona koji mijenjamo je stupio na snagu, ali će se primjenjivati danom odluke o raspisivanju izbora. o stupanju na snagu, o primjeni je, ali o stupanju na snagu je. Prema tome, nikakvog razloga mi u SDP-u ne vidimo nikakvog racionalnog razloga za ove izmjene zakona gdje se povećava s jednog na dva. Vidimo razloge jedino u definiranju načina izbora i pozicije izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave gdje treba osigurati razvojnu zastupljenost. Slažemo se sa izmjenom zakona o izmjenama i dopunama Zakona izbora gdje se smanjuje broj potpisa, ali mi smo takve amandmane dali kada je bio tekst zakona pa su ti amandmani odbijeni. Čak štoviše, mi smo dali još bolje amandmane, mi smo rekli da se u postotku odredi koliko treba se skupiti potpisa, ali tada se to nije uvažilo. Odbijeno je. I sada nam Vlada nakon godinu dana vraća to i kaže joj, gle vidite, vidjeli smo da imamo i malih jedinica lokalne samouprave gdje smo propisali da treba skupiti više potpisa nego što ima stanovnika. pa mi smo to govorili i treba se konačno početi slušati zastupnike bez obzira iz kojih redova dolaze, ili lijevih, desnih ili iz sredine. I predlažemo Vladi da se prestane baviti marginalnim efemernim pitanjima i da se konačno počne baviti ključnim pitanjima za lokalnu samoupravu pitanjima koji će otkloniti mogućnost korupcije u lokalnoj samoupravi, a koji će označiti snaženje jedinica lokalne samouprave i ja ih pozivam Vladu da izvuku iz arhive program Vlade Republike Hrvatske koji je usvojen u ovom Saboru. On je usvojen i trebao bi vrijediti i za Vladu i ona bi ga trebala poštivati i primjenjivati kao što bi Vlada trebala poštivati i primjenjivati Zakon o ratifikaciji Europske povelje o lokalnoj samoupravi gdje smo utvrdili da se prilikom pripremanja i donošenja zakona koji se odnose na lokalnu samoupravu obavezno moraju konzultirati predstavnici lokalne samouprave. Ponovo ovo nije učinjeno prilikom ova tri zakona, a ja ne znam osim još komunalnog gospodarstva i financiranja koji je to važan zakon za lokalnu samoupravu, a da ih ne trebamo o tome uopće konzultirati i ako ovo ne treba konzultirati, onda o čemu uopće treba konzultirati? Naš problem je da donesemo zakon, pa i P.Z.E., a onda ga stavimo u ladicu i mislimo da se taj zakon ne odnosi da se taj zakon ne odnosi za Vladu niti na HDZ. Hvala. **Šeks, Vladimir Imamo dva ispravka netočnog navoda. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. žao mi je što nemam institut replike da bih odgovorila na niz netočnih navoda koje je ovdje iznio zastupnik Mršić. Ja ću se samo na dva osvrnuti. Jedan je bio da se netko uplašio, a drugi je bio da se žele zadovoljiti koalicijski partneri, pa ja želim reći da ni jedno ni drugo nije točno, ali niz navoda je bilo koji nisu točni. Pokušati ću obrazložiti. Profesionalac ili volonter po toj logici gospodine Mršić ne biste bili ili zastupnik, ili ne biste bili, ovo je obrazloženje netočnog navoda, ne biste bili ili gradonačelnik ili zastupnik. Ili jedan posao dobro radite, ili jedan posao loše radite. Znači, trebali bi otvoriti temu profesionalac ili volonter. To je jedno. Drugo, dva zamjenika. Ja ću reći, dakle obrazloženje iz primjera Dubrovnika. Dakle, grad ne može funkcionirati i vi ne možete kao što je naveo zastupnik poslati nekoga iz gradske uprave, pa i na protokol. Znači, neophodno je da zamjenik, bar zamjenik mijenja gradonačelnika kad je on u Saboru, kao što mi jesmo. Znači, potpuno neutemeljeno ste ovo kazali ovdje. Neophodno je imati 2 zamjenika, a nevažno je imaju li institut profesionalca ili volontera jer vi posao možete sasvim izvrsno obnašati bili u jednom ili drugom statusu, ovisi o vašem odnosu prema radu, ali mogla bih … /Govornica Uvaženi gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolege i kolege. Pa ispravio bih u nizu netočnih navoda, ispravio bih samo jedan. Znači, kolega Mršić je kazao da ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi se može nazvati zakona o političkoj trgovini lokalnoj samoupravi. Ja ga ispravljam jer ove izmjene su došle sa terena. Ove izmjene su došle sa terena da se omogući, da se da mogućnost da načelnici općina u manjim područjima od 10 tisuća znači stanovnika, mogu biti volonteri, mogu biti profesionalci. Da se da mogućnost i da u gradovima koji imaju i općinama i županijama više od 10 tisuća znači mogu biti profesionalci, a mogu biti i volonteri. Znači Vlada nije kazala da će biti volonter, Vlada je dala samo mogućnosti znači da na samom terenu odluče, a građani će odlučiti da li će podržati nekoga tko će biti volonter ili profesionalac. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo također u nizu netočnih navoda ispravio bih jedan kolege Mršića kojeg se donekle dotakla i kolegica Šuica, ali ja ću ga ovdje citirati. Kolega Mršić je rekao: "očito se netko uplašio da neće osvojiti izbore pa je napisao ovakav zakon". Zakoni se ne predlažu na temelju straha, pa tako ni ovaj zakon se nije predložio na temelju straha od gubitka izbora nego na temelju Ustava Republike Hrvatske i ustavnih odredbi i mi nemamo straha od gubitka izbora. I gospodin zastupnik Josip Đakić, izvolite ispravak netočnog navoda. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče ispraviti ću samo jedan netočan navod u cijelom nizu netočnosti koje je izrekao gospodin Mršić, a taj je da ovim konačnim prijedlogom zakona zapravo se legalizira politička trgovina. To je apsolutno netočno i nema utemeljenja u ničemu, to ste vi izjavili da se ovim legalizira i ozakonjuje politička trgovina u jedinicama lokalne samouprave. Jer baš ovim načinom i ovim prijedlogom zakona jasno će biti prezentirano građanima koji će odlučivati o tome da li podržavaju i toga kandidata za načelnika kao i za njegove zamjenike da li bi oni bili profesionalci ili volonteri. Građani će o tome u konačnici odlučiti, a ne a ne vi niti bilo tko drugi, nego građani koji će imati pred sobom jasnu sliku političkih opcija koje zajednički nastupaju na izborima. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. S obzirom da je objedinjena rasprava o ova tri prijedloga za izmjenu i dopunu Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, o izborima općinskih načelnika i gradonačelnika i župana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o Gradu Zagrebu početi ću redom sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi koji je temeljni zakon kojim je uređen sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Njime su utvrđene ovlasti i nadležnosti tijela lokalnih jedinica, njihovi međusobni odnosi i odgovornosti. Posljednjom novelom ovog zakona iz listopada prošle godine između ostalog uveden je i neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave što je iziskivalo uređivanje odnosa i podjelu nadležnosti između predstavničkih tijela, općinskih i gradskih vijeća te županijske skupštine i nositelja izvršne vlasti, dakle načelnika, gradonačelnika i župana. Prelaskom na model neposrednog izbora nositelja izvršne vlasati želi se postići njihov veći legitimitet te bolji i kvalitetniji sustav upravljanja kroz uspostavu ravnoteže između predstavničkog tijela i izvršne vlasti. To će, za očekivati je u konačnici svakako doprinijeti većoj stabilnosti u funkcioniranju lokalne vlasti, a time i jedinica lokalne i područne samouprave u cjelini. Ovim zakonom, dakle predlagatelj Vlada Republike Hrvatske predlaže urediti broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u odnosu na veličinu odnosno broj stanovnika lokalne jedinice. Pod kojim uvjetima općinski načelnik i gradonačelnik, odnosno njihovi zamjenici mogu dužnost obavljati profesionalno te pitanje izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina kao i njihovog izbora iz redova hrvatskog naroda u onim jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva. Pa se tako predlaže da u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10 tisuća stanovnika, općinski načelnik odnosno gradonačelnik ima jednog zamjenika, a u jedinicama koje imaju više od 10 tisuća stanovnika u gradovima, sjedištima županija odnosno županijama općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan imaju 2 zamjenika. Povećanje broja zamjenika zasigurno će biti između ostalog i dodatni poticaj za predizborno koaliranje stranaka što će po našem mišljenju doprinijeti smanjenju mogućnosti kohabitacije, a time i većoj stabilnosti lokalne vlasti. Što se tiče prava nacionalnih manjina tamo gdje je propisano da imaju pravo na razmjenu u zastupljenost u predstavničkom tijelu, kao i u jedinicama područne samouprave gdje je statutom propisano da je zamjenik župana pripadnik nacionalne manjine, jedan zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana mora biti iz redova nacionalnih manjina. U jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na razmjernu zastupljenost. Jedan zamjenik općinskog načelnika odnosno gradonačelnika mora biti iz redova pripadnika hrvatskog naroda. Ako to ne bi bilo osigurano, provest će se dopunski izbori za te zamjenike naravno uz uvjet da gradonačelnik nije iz reda nacionalne manjine ili hrvatskog naroda što i predlaže dopuniti se amandmanom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice svakako podržava. Predlaže se također, što će naravno između ostalog ovisiti o financijskim mogućnostima, da u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10 tisuća stanovnika općinski načelnik, gradonačelnik i njihov zamjenik kao i u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika, velikim gradovima, gradovima, sjedištima županijama, odnosno županijama gdje općinski načelnik i gradonačelnik i župan dužnosti obavljaju profesionalno, njihovi zamjenici u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost odluče da li će dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. Što se tiče tog navedenog roka od 8 dana za donošenje odluke o eventualnom profesionalnom obavljanju nekih od navedenih dužnosti, držim da bi ga trebalo definirati da on ne bude prekluzivni tj. da izabrani dužnosnici koji bi to prema zakonu dakle imali pravo, mogli tijekom mandata odlučiti o svom profesionalnom obnašanju dužnosti, jer niz je ne samo subjektivnih nego i objektivnih okolnosti koji se mogu dogoditi tijekom mandata od 4 godine koji bi iziskivale profesionalno obnašanje dužnosti primjerice dugotrajna bolest načelnika, gradonačelnika ili župana, znatnije povećanje obima poslova itd. U svakom slučaju dobrim držim rješenje o mogućnosti uvođenja volonterskog obavljanja navedenih dužnosti. To će omogućiti građanima koji imaju svoje profesionalne karijere u oblastima izvan politike, uprave i drugih javnih službi ili se primjerice bave poduzetništvom i navedene dužnosti ne bi mogli ili ne bi željeli obavljati profesionalno, a svojim znanjem, ugledom, iskustvom mogu dati doprinos razvoju i prosperitetu pojedine općine, grada ili županije u kojima žive i rade, veće dakle njihovo veće uključivanje u lokalnu politiku. Naravno, sve to uz uvjet da se ne nalaze ili bi se mogli naći u eventualnom sukobu interesa. Osim toga, istim člankom, člankom 90. uređuju se prava izabranih dužnosnika kada obavljaju ili se odluče dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno, propisuje se pravo na plaću, naknadu plaće te druga prava iz rada kao i prava koja imaju nakon prestanka profesionalnog obnašanja dužnosti. Što se tiče Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba kojega je Hrvatski sabor donio 5. 5. listopada prošle godine. Njime se dakle po prvi puta u politički sustav Republike Hrvatske uveo neposredni izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. To je svakako bila velika i značajna novina kojom se mijenja ne samo izborni sustav nego i koncept lokalne i područne samouprave u odnosu na sadašnji sustav važeći dakle uveden početkom '90.-tih godina prošlog stoljeća. Ponovit ću da je za neposredni izbor nositelja izvršne vlasti u općinama, gradovima i županijama značajno da će takav izbor bolje i preciznije odražavati izraženu volju u odnosu na dosadašnji sustav kada su općinske načelnike, gradonačelnike i župane birala općinska i gradska vijeća odnosno županijske iz redova svojih članova, u pravilu između nositelja stranačkih ili nezavisnih lista. Također će doprinijeti jačanju povjerenja građana u mogućnost utjecaja na politička, društvena, gospodarska, komunalna i druga pitanja od značaja za određenu jedinicu lokalne odnosno područne područne samouprave. Što se tiče ovog zakona vidljivo je da se radi o malim promjenama, o izmjenama i dopunama tek jednog članka. Dakle, predlaže se promjena u članku 15. koji određuje koliko koliko je potpisa potrebno prikupiti za pravovaljanost stranačkih i nezavisnih kandidatura. Pa se tako u odnosu na važeću odredbu zakona predlaže da je za gradonačelnika grada s manje od 10 tisuća stanovnika potrebno prikupiti 200 potpisa te 500 potpisa za gradonačelnika grada s više od 10 tisuća, a manje od 35 tisuća stanovnika koliko je do sada bilo propisano za gradonačelnika grada s manje od 35 tisuća stanovnika. Preostali broj potrebnih potpisa ostao je dakle isti i ne predlaže se mijenjati ovim zakonom. I što se tiče Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu, tu se dakle radi o njegovom usklađivanju sa odredbama ova prethodna dva zakona o kojima sam govorio. Ovim zakonom usklađuju se odredbe o izvršnom tijelu Grada Zagreba gdje to prestaje biti Gradsko poglavarstvo i ostaje samo gradonačelnik kojeg će građani birati na neposrednim izborima, određuje se da gradonačelnik Grada Zagreba ima dva zamjenika koji se biraju također na neposrednim izborima kao i gradonačelnik te da će gradonačelnik svoju dužnost obavljati profesionalno, a zamjenicima se omogućuje da izaberu hoće li svoju dužnost obavljati profesionalno. Dalje je predloženo brisanje odredbi koje se odnose na Gradsko poglavarstvo te obveza usklađivanja Statuta i drugih općih akata Grada Zagreba sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana stupanja na snagu. S obzirom da je dakle sve ove izmjene i dopune, sva ova tri predložena zakona potrebno izvršiti prije održavanja neposrednih izbora u Republici Hrvatskoj koji će se održati u svibnju 2009. godine, klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će njihovo donošenje po hitnom postupku. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka. Prvi, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažena dame i gospodo zastupnici. Ispravio bih netočan navod gospodina zastupnika. Ovaj zakon ne može doprinijet boljem funkcioniranju lokalne samouprave, nego to može isključivo Zakon o financiranju lokalne samouprave gdje će više sredstava ići jedinicama lokalne samouprave. Ovdje narod neće birati zamjenike odnosno oni će sami odlučivati da li će biti volonteri ili ne. A ovaj, tu bi ispravio gospodina Mršića, nije zakon o političkoj trgovini koja je već na djelu gdje se kupuju niz lokalnih samouprava. Ovo je jedna frankenstein tvorevina koja ne govori o tome da su ovo neposredni izbori nego ponovno posredni izbori. I ovim zakonom sasvim sigurno će biti četiri referenduma u toku mandata ukoliko gradonačelnik i Gradsko vijeće nisu u istim političkim opcijama. A zakonom uopće nije riješeno pitanje ne usvajanja proračuna. Hvala lijepo. Hvala. Ovo bi više bila replika, međutim kako za klubove nema replike onda… Drugo, gospođa Biljana Borzan, također ispravak. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ispravila bih netočan navod kolege zastupnika koji kaže da se ovim zakonom želi, kako je rekao, stabilnost povećati lokalne samouprave odnosno lokalne vlasti. Mislim da je svima u Hrvatskoj, cjelokupnoj javnosti jasno da ovaj zakon neće poboljšati stabilnost stabilnost lokalne vlasti nego isključivo stabilnost državne vlasti zato što HDZ kroz njega namiruje svoje koalicijske partnere. **Bebić, Luka (HDZ)** Također vrijednosni sud, a ne ispravak. Vrijednosni sud, a ne ispravak. Idemo dalje. Klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo sad sam čuo ovo. Trgovine je bilo i biti će je, a onaj koji je izuzet od toga neka prvi baci kamen. Međutim, držim da bi reforma svih reformi kada je riječ i o državi i o lokalnoj samoupravi bila ona kada bi se pošlo od neposrednog izbora svih zastupnika. Sve drugo, dok se to ne dogodi, po mom dubokom uvjerenju, sve će biti kozmetika. Ali nažalost upravo ovo, izbor svih zastupnika i to neposredno ako što će se na ovim izborima birati načelnici, gradonačelnici, župani, to izgleda da nitko neće. Ni onaj da ne kažem lijevo-desno, gore-dolje, ni onaj koji živi na sjeveru, ni na jugu, ni na istoku, ni na zapadu. Kada bi se to dogodilo, e tada bi Vlada bila podređena Saboru, tada bi se Sabor bavio životnim pitanjima, tada bi se zasigurno manje politiziralo, manje podmetalo, tada bi se država vjerojatno uskoro i decentralizirala, tada bi dolazilo do pravične preraspodjele proračunskih novaca i možda bi se tada bolje živjelo. Rekoh možda, jer kakva je kriza sumnjam da će se u ovoj zemlji bolje živjeti 2009. ili 2010. no što živimo danas. Ali kada bi to imali, tada bi i zastupnici bili institucije ili institucija, a ne bi bili puki brojevi. No kada razgovaramo sada o ovom zakonu ili o ovom setu o tri zakona treba biti na zemlji. Ono što treba reći, budimo pošteni, ovo svima odgovara. Možda bi bez ovih normi još najbolje prošao IDS, nama to treba zbog nečega drugoga. Prije svega zbog one manjinske problematike o kojoj ću kasnije govoriti, ali sam siguran da nema političke grupacije koja danas sjedi u ovom Parlamentu, a da te mogućnosti iz ovog zakona neće obilato koristiti. Bilo da je riječ o HDZ-u, bilo da je riječ o HSS-u, bilo da je riječ o HSLS-u, SDP-u, jasno IDS-u, a pogotovo će tu mogućnost gospodo koristiti nezavisni zastupnici. Kada je rije o ovome Zakonu o izborima načelnika, gradonačelnika, župna i gradonačelnika Grada Zagreba, ovdje vidimo da se smanjuje broj potrebnih glasova tj. potpisa za kandidaturu za izbor načelnika, gradonačelnika i župana, za načelnike do tisuću stanovnika, vidimo tu je 50 potpisa, sada propisano, za gradonačelnika do 10 tisuća stanovnika 200 potpisa, iznad 10 tisuća stanovnika 500 potpisa. Tisuću potpisa znači za gradove iznad 35 tisuća stanovnika, znači za grad veličine, ajde recimo jedne Pule, Zadra, Velike Gorice, Dubrovnika itd. za župana 2 tisuće 500 potpisa, a za gradonačelnika Grada Zagreba 5 tisuća potpisa. Nama u IDS-u bi najviše odgovaralo da sve ostane kao što je bilo, da su ti pragovi nešto veći. Znači, netko tko u nekoj općini sakupi 50 potpisa, ne znam, na primjer u Motovunu ili u Lupoglavu, u Gradu Buzetu na primjer 200 potpisa ili šta ja znam u jednom Poreču 500 potpisa u županiji 2 tisuće 500 potpisa taj se može kandidirati. Fore u znači nekim predizbornima koje slušamo su doista smiješne. Čovjek treba samo doći sa svojim štandom ispreda hotela "Fontana" u Buzetu ili na tržnicu u Pulu ili na tržnicu u Poreč, staviti tamo štand, izvaditi one obrasce kako će to već biti propisano, i ako ima poslovnu sposobnost, jasno, ako prikupi 2 tisuće 500 glasova, ako je punoljetan, i državljanin Republike Hrvatske, može se kandidirati za svako mjesto. Jasno ako čovjeku sto, ima recimo 100 ili 200 milijuna eura, e ako onda može kupiti neko televizijsko ili radio novinara, a i toga ima, e onda može razumljivo biti i u prednosti. No, pustimo sada to. Da se vratim ja opet na ovaj Zakon o lokalnoj samoupravi P.Z. br. 158. Koliko će koja lokalna samouprava gospodo imati zamjenika? Ja mislim da to ne bi trebalo propisivati zakonom, već bi to trebalo prepustiti statutima naših općina, gradova, odnosno županija. Ako ni u tome ne postoji autonomnost neke općine, nekog grada, neke županije, jednom riječju jedinica lokalne samouprave, odnosno regionalne, pustimo sada to, onda je cijela ta lokalna samouprava jad, bijeda i čemer. Dakako da naši građani, velika većina njih još uvijek misli da naše općine ili gradovi imaju one ovlasti kakve su imale općine po Ustavu iz godine '74. jednom riječju da može gradonačelnik ili načelnik sve probleme tog pojedinca razriješiti. Ali sada vidimo da ne može se općinskim statutom na jednome vijeću birati ni koliko ćemo imati zamjenika, načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Ovdje su vidimo de facto u ovom zakonu dvije situacije pojavljuje. Ja ne znam zašto se prvo provela debata oko toga treba li gradovima većim od 10 tisuća stanovnika dva dva zamjenika gradonačelnika, a u malim gradovima recimo jednom Novigradu, Buzetu ili šta ja znam Vodnjanu samo jedan zamjenik. Znam tko ju je poveo, znači za ove gradove iznad toga, računajući da će nešto zbog javnog nastupa itd. netko i profitirati, O.k., a potajno se nadajući da će prijedlog proći, jer da tome nije tako ova materija ne bi danas bila jednoglasno bila uvrštena u saborsku proceduru kada smo o tome glasali. Osobno držim da je ovo rješenje koje imamo danas fer za ove gradove iznad 10 tisuća stanovnika, ali smatram da bi na isti način, zapravo bilo bi idealno kada bi to bilo prepušteno općinama, gradovima do 10 tisuća stanovnika, da oni također mogu računati na dva zamjenika. Zbog čega sve to govorim? Govorim prije svega zbog, ajde recimo ajde recimo ovako "specifične pozicije u kojoj se nalaze općine, gradovi i županije Istarske". Govorim to upravo zbog problematike manjina. Vama je poznato da je ajde usuđujem se reći 2/3 Istarskih gradova dvojezično. Tu ili taj standard temeljem Ustavnog zakona, temeljem Ustava Republike Hrvatske preuzeli su njihovi statuti. Znači to je bit. zašto bi bilo tko u ovoj zemlji nekoga tko je Talijan, Mađar, Srbin ne znam itd. isključio od mogućnosti da participira u toj izvršnoj vlasti. U Istri u svim sredinama, gotovo svim sredinama rekoh, ugrađeno je to načelo dvojezičnosti i zašto bi sada npr. kada sam ga već spomenuo u jednom Vodnjanu mi trebali ostati bez recimo jednog zamjenika načelnika iz redova Talijanske zajednice. Jasno da neće se to dogoditi. Ali što bi bilo da je gradonačelnik Vodnjana recimo Talija? Za mene to ne bi bilo ništa neobično. Jasno je da će tamo izbore dobiti gospodin Vitasović, ali ovaj zakon gotovo negira da u jedinicama lokalne samouprave u kojoj je većina hrvatske hrvatske nacionalnosti, znači da gotovo ide za tim da gradonačelnik mora biti Hrvat. Tako će biti vjerojatno u 99% slučajeva u ovoj zemlji, tako će biti tako će biti u možda 95% slučajeva i u Istri, ali u Istri može biti i drugačije i siguran sam da od toga nitko u Istri neće stvarati problem. Problem je recimo berluskonizacija političke scene, ali ne ovo dali će netko biti iz redova Talijanske ili neke druge nacionalnosti ako jasno na neposrednim izborima taj netko bez obzira na nacionalnost i dobije povjerenje građana. Stoga je moj prijedlog, prijedlog IDS-a da se ovo pitanje regulira statutima, a da zakon nalaže da se ti standardi koje koje poznaje Ustavni zakon ugrade u odredbe naših lokalnih statuta. To bi trebalo biti ključ. Drugo pitanje je članak taj drugi, tj. da li će netko dužnost načelnika ili gradonačelnika obavljati profesionalno. To pitanje bilo bi relevantno da nemamo gospodo ovaj apsurdni Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je danas na snazi. Ja ne znam da li se taj Zakon o sprječavanju sukoba interesa primjenjuje i izvan Istre i grada Rijeke, ali taj zakon reći ću još jedanput je smiješan. On nikako nije smio stupiti na snagu u u periodu obnašanja dužnosti postojećih članova poglavarstava. Nedobronamjerni mediji to ja gledam sa istarske policije ili novinari ne mediji nego novinari sad govore da su pojedini članovi poglavarstva u sukobu interesa, a posve su legalno ušli u ta poglavarstva pred tri i pol godine. Radili su u pravilu za ništa. Pretpostavljam u najboljoj mjeri. Ima i takvih, a ne javnost odmah misli da su svi kriminalci i lopovi. Nekima od njih je mafija i automobile dizala u zrak jer su im se suprotstavili u njihovim interesima i sada su ti, jer imaju neku malu, neko malo dioničko društvo gdje su ne znam dominantni vlasnici ili neki veći suvlasnici jednostavno sad su oni u sukobu interesa. To jednostavno gospodo nije normalno. Kako to da oni recimo nisu bili u sukobu interesa pred tri godinu dana, pardon u zadnjih pola godine ili 8 mjeseci do izbora oni su u sukobu interesa. Kada ne znam, jedna novinarka iz “Glasa Istre“ kaže da u Poreču je netko u sukobu interesa onda svi misle da su to neki kriminalci, ali ne želi reći da su oni u to poglavarstvo pred tri i pol godine ušli a da nisu bili pod navodnicima u sukobu interesa. Jasno je s druge strane da novinar neće reći da njihove kolege koje se svake godine takmiče za mjesto ne znam općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana su u sukobu interesa što je za mene eklatantan sukob interesa valjda radi deontologije struke i svega ostalog što bi jedna neovisna profesija ili persona koja radi u takvoj profesiji trebala biti. Kako s druge strane kada govorimo o tom zakonu Sabor može mijenjati pravila u pol mandata. Ja tvrdim da to nije normalno i molim vas državni tajniče pogledajte što se dešava u nekim sredinama lokalne samouprave, iako sam siguran da u čitavoj zemlji imamo iste situacije, ali se nigdje o tome tako jasno, otvoreno ne govori kao što se o tome govori u u Županiji istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, u gradu Puli, gradu Rijeci, Poreču, šta ja znam Opatiji itd. itd. Da li i jedna jedinica lokalne samouprave u situaciji da ama baš nikoga nema po ovom novom zakonu tko nije u sukobu interesa. Gotovo usuđujem se reći toga nema nigdje. Znači, ovaj zakon kojega ne možemo pratiti odvojeno od ovih o kojim govorimo po mom sudu bez obzira što znam da će i mene sada odmah prozvati u nekim medijima je apsurdan. Ali s druge strane da, da ne zaboravim. Ako ti država jamči monopol, ako su ti bivši možda premijeri dioničari, ako ti je država uništila konkurenciju i tebe stvorila, ako ti je omogućila da imaš 100 ili 200 milijuna eura onda je jasno da ti možeš i politički nastupati i neka nastupa nije to nikakav problem. Ali ako imaš tamo neke mrvice na tržištu e onda se ne smiješ baviti politikom. Sve u svemu mislim da to jednostavno nije u redu i da bi o tome isto trebalo povesti raspravu. znači ovo pitanje tog članka 11. Zakona o trgovačkim društvima, upravama, nadzornim odborima, pardon, trgovačkim društvima ovoga Zakona o sukobu interesa itd. itd. što bih još ovdje želio reći da nije dobro, nije dobro što god netko mislio da mi od gradonačelnika gradimo sutradan faraona. On sam i više nitko kako bi rekla ona reklama u kojoj je sudjelovao i naš bivši kolega i mislim da je tu u tome gospođa Šuica u pravu, jer znam jer znam da nema te stranke koja takvu jednu mogućnost neće iskoristiti počev od IDS-a pa do sviju ostalih koji danas participiraju u javnom u javnom životu Republike Hrvatske, a najviše kao što rekoh neovisne liste ako su one uopće neovisne. Za kraj kao što sam rekao prije. Možda ćemo imati, možda mi u IDS-u najmanje za to potrebe, ali ćemo i mi da se razumijemo to koristiti kao i svi ostali. No, za mene je daleko bitnije da se država jasno decentralizira, radikalno centralizira, radikalno centralizira, da se ojačaju ti fiskalni kapaciteti lokalne samouprave, da se vratimo u nekim dijelovima uzoru kako su tada bile ustrojene te lokalne samouprave. Tada je gotovo sa 60% fiskalnih kapaciteta raspolagala općina. Tada smo imali najveći rast, možda najveći standard. Tada smo se najbrže razvijali, nakon toga smo se i razbili jasno. Ali da ne bih rekao istinu do kraja. Znam da to nije logično danas očekivati 2008. ali zato barem ove mrvice oko izbora načelnika, zamjenika načelnika i gradonačelnika, župana itd. prepustite općinskim, gradskim i županijskim statutima. Za kraj još samo dvije rečenice o čemu smo razgovarali i prije ovih točka. Mi moramo biti doista realni, počet se baviti životnim stvarima, ne možda toliko vremena trošiti na ove marginalije. Svijet je pred recesijom, kriza neće zaobići Hrvatsku. Proračun realno za 2009. neće biti veći od ove. Gledamo brodogradnju 10 hiljada ljudi de facto radi u brodogradilištima koja vrijede samo jednu kunu. Cijena novca će biti sve veća. Država će teže se zaduživati u inozemstvu. Fondovi su u pitanju. Banke su sigurne i to je dobro. Euro će rasti itd. i živjet će se znači teže. Prema tome još jedanput otvorite gospodo oči i pred ovim stvarnim problemima a Vlada neka ovakve marginalije prepusti da se njima bavi lokalna samouprava a ne da mi danas trošimo sate i sate rasprave na nešto od čega nitko u ovoj zemlji u konačnici neće imati koristi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, i točne navode ipak se kolegi Kajinu potkrala jedna netočnost kada je ustvrdio da ovakav Prijedlog zakona sa povećanim brojem dogradonačelnika odgovara svima. To nije točno. To je netočna tvrdnja, a i opasna je tvrdnja. To bi značilo da smo u konačnici i u osnovi svi isti. A to bi značilo da promjene nikakve i nikada nisu moguće što također nije točno. SDP-u ovo ne odgovara. O tome je govorio kolega Mršić. Na kraju krajeva treba malo pogledati i koliko će to koštati? To je novi izdatak za

kao što je bilo ovdje i rečeno mi ne znamo i to nama ne odgovara pod kojim uvjetima, koliko će ih biti? Pa ne možemo se prepustiti tumačenju vrlo kreativnog kolege Palarića. To mora pisati i u zakonu jer njegovih tumačenja smo se dosta naslušali i o tome Ustavni sud ima što reći. Evo čekamo već petu godinu da nešto kaže i o tome. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Ispravak. Pa želio bih ispraviti navod kolege Kajina koji je kad je govorio o uvođenju drugog zamjenika u općinama, gradovima i županijama je ustvrdio da će ovo koristiti svima. Ja zaista smatram da to neće koristiti svima. Naprosto hoće koristiti stranačkim oligarhijama kao što je u ime IDS-a i on sam rekao da će to njima koristiti, ali građanima ove države neće koristiti jer je uvođenjem neposrednih izbora s kandidatom za čelnog čovjeka i jednim zamjenikom upravo se željelo ići ka smanjenju postojećeg većeg broja zamjenika, smanjenju troškova i ukidanjem poglavarstva. Na ovakav način sa uvođenjem dva a negdje i tri zamjenika zapravo se na mala vrata uvode neformalna poglavarstva a koja doista sa

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo u raspravi kolege Kajina sa puno tih stvari se mogu složiti. Ali sa dvije ne mogu. Jedno je ispravila kolegica Ingrid Antičević a to je da svima to odgovara. SDP je predlagao i predlaže da to ne bude na način na koji je sada definirano. A drugi je da je to fer prema tim jedinicama od 10 tisuća i više stanovnika. Ja mislim da nije fer zbog toga šta uz postojeće troškove koje imaju te i koje ste vi dobro primijetili da ćemo sljedeće godine biti u još težoj situaciji da treba troškove smanjivati mi ćemo čitavom nizu gradova koji imaju 10 tisuća stanovnika, nešto malo više oko toga otprilike 30 tisuća, 30 milijuna kuna proračuna, tu se oni kreću negdje, nametnuti troškove u jednoj plaći dodatnoj zamjenika gradonačelnika koji će otprilike biti jedan do dva posto proračuna toga grada. Znači to nije fer. To će opteretiti proračune tih lokalnih jedinica i regionalne samouprave. Tako da evo taj ispravak bih rekao. Hvala. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče pa kad je riječ prije svega o ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi želim prvo reći da predlagatelj u obrazloženju navodi da su uočeni neodređeni nedostaci koji se ispravljaju ovim zakonom. Naravno da se nakon takve konstatacije nameće pitanje koliko je vremena trebalo da se ti nedostaci uklone jer u ovom trenutku se moramo prisjetiti postupka donošenja ovog paketa zakona kojima se reguliraju izbori za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave. Rasprava je o tim zakonima zaključena u svibnju 2007. a doneseni su 5. listopada 2007. Dakle podsjećam samo da je tijekom rasprave a i u razdoblju do donošenja ovog zakona dakle u listopadu prije godinu dana, da je Klub zastupnika HNS-a a i neki drugi klubovi te Udruga gradova i općina da su upozoravali na nedostatke ovog zakona međutim predlagatelji se nisu na to obazirali pa evo čak ni sad nakon godinu dana mislim da mogu reći s punim opravdanjem da je, da se u ovom trenutku ipak ispravljaju samo sitnice i one manje važne stvari a ne ulazi se u suštinu tog zakona. Također u obrazloženju predlagatelja se navodi da veliki broj općina u Republici Hrvatskoj a i neki manji gradovi nemaju dostatne financijske da mogu uz postojeće zaposlene u upravnim odjelima i službama tih gradova i općina imati i dvije izabrane osobe na plaći pa se predlaže dakle da sami načelnici ili njihovi zamjenici odluče da li će biti profesionalci ili ne. Moramo uzeti u obzir da je vladajuća većina više puta odbila HNS-ove prijedloge fiskalne decentralizacije i dakle da nije pokazana jedna politička volja da se ta fiskalna decentralizacija provede upravo sa ciljem da takve općine i manji gradovi ostvare veće prihode od ovih koje sad imaju. Dakle pa takav prijedlog itekak čudi i ustvari dovodi nas u jednu dilemu. Kao mjera racionalizacije troškova se dakle da načelnik može dužnost obavljati neprofesionalno ali istovremeno pri tome on može zaposliti i nove pročelnike i nove službenike pa onda može se i bit će sigurno referenduma o smjeni ili o povjerenju načelniku, gradonačelniku. Dakle i tako dalje i tako dalje. Niz ovih primjera gdje se vidi da se ne ulazi u bit problema i da se ne rješava pitanje racionalizacije. U jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika uvodi se još jedan zamjenik, a pod određenim uvjetima tamo gdje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost mogu se pojaviti tri zamjenika. Dakle u nešto manje od godinu dana otkako je izglasan ovaj paket zakona koji uređuje lokalne izbore došlo je do porasta broja zamjenika da tako kažemo za 100% pa onda nadam se da se ipak neće kao razlog navoditi da je razlog dakle u krizi svjetskih financijskih tržišta ili američkih hipotekarnih kredita, jer naravno istina puno jednostavnija, jednostavno treba iskreno priznati i reći da koalicijski partneri većinske stranke jednostavno nemaju dovoljno kadrovskih potencijala a pogotovo u većim sredinama da bi kombinacija kandidata za gradonačelnika i zamjenika garantirala određeni izborni uspjeh. Dakle tako da se tim izmjenama sigurno ide samo u stvaranje mini koalicija koje bi trebale polučiti taj izborni uspjeh, a ne ulazi se u suštinsko pitanje zbog čega jedan ili dva zamjenika. Naravno da se tu kada govorimo o dva zamjenika, pojavljuje se jedan problem koji nije riješen ovim zakonom. Naime ukoliko gradonačelniku prestane dužnost u godini u kojoj se provode redovni izbori, zamjenik preuzima obnašanje dužnosti članak 40a. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Naravno da se odmah postavlja pitanje, koji je to od dva zamjenika, jer o tome zakon ne govori, dakle preostaje da se to pitanje riješi statutom što će opet naravno ovisiti o odnosu snaga u predstavničkom tijelu. Ali kada već govorimo o tome, mislim da bi trebalo svakako predvidjeti kada se već to ne regulira zakonom, da se pitanje statusa zamjenika gradonačelnika i odnosa njegovog između, i odnosa između gradonačelnika i njegovih zamjenika, da se to pitanje regulira obavezno statutom jer je za pretpostaviti da gradonačelnik i njegovi zamjenici neće biti iz iste stranke i sigurno da onda i zamjenici moraju imati svoj identitet, moraju predstavljati svoju stranku pa bi trebalo statutom riješiti vrlo precizno to pitanje odnosa između gradonačelnika i njihovih zamjenika. I također mislim da još jedno pitanje koje nije riješeno ovdje, a to je pitanje statusa ja bih rekao jednog izmijenjenog statusa predsjednika općinskog ili gradskog vijeća ili županijske skupštine, koji u ovakvom sustavu dobiva sigurno na većoj važnosti, pa opet ako se to pitanje ne rješava zakonom staviti obavezu da se riješi statutom i onda već ako zamjenici mogu birati da li su profesionalci ili ili volonteri da takva jedna obaveza ostane i prema predsjedniku gradskog vijeća, općinskog vijeća ili županijske skupštine. sigurno da će se primjenom ovih zakona u narednom, također u narednom periodu otkriti jedan čitav niz problema koji u ovom trenutku nisu vidljivi, jer ovi izbori se prvi puta provode prema ovakvom jednom sustavu i mislim da će puno toga doći u toku provođenja tih zakona i takvog sustava izbornog sustav doći će na vidjelo. Mislim da će to sve skupa biti tako dugo dok bude živila jedna praksa donošenja zakona na brzinu da bi se zadovoljili određeni apetiti ili povećale šanse u izbornom ciklusu dobro neću u ovom trenutku dalje, ali ću reći još nešto samo oko izmjenama Zakona o izborima općinskih načelnika i gradonačelnika i župana i gradonačelnika Grada Zagreba. U ovom prijedlogu izmjena i dopuna jedino što se mijenja uvođenje još jedne kategorije u odredbu o broju potrebnih potpisa za pravovaljanost kandidatura. Uvodi se grad sa manje od 10 tisuća stanovnika gdje je za kandidaturu potrebno prikupiti 200 potpisa birača. Očito je da su predlagači shvatili da je prijašnja granica od 35 tisuća stanovnika i 500 potrebnih potpisa neprimjenjiva i neprihvatljiva u malim gradovima pa ova vatrogasna mjera da ju tak nazovem, ne rješava dakle problem u cijelosti jer se postavlja pitanje da li birači svojim potpisom mogu podržati više kandidatura ili će vrijediti dosadašnji stav sa predsjedničkih izbora jedan potpis, jedan kandidat. Vidjeti ćemo valjda kakav će stav zadržati Državno izborno povjerenstvo o tom pitanju, no ostane li se pri dosadašnjem tumačenju doći će do spornih pa mislim da čak i do protuustavnih situacija. Primjerice evo prema dostupnim podacima najmanja općina u Hrvatskoj ima 137 stanovnika i ako pretpostavimo da je od toga njih barem 100 registriranih birača te da svi odluče podržati nekog od kandidata što je teško naravno za očekivati, za kandidaturu i maksimalno moguće da se kandidira dvoje ljudi. Odluči li se više ljudi prikupljati potpise za kandidaturu, moguće je da nitko ne sakupi potrebnih 50 potpisa, te neće biti pravovaljanih kandidata za općinskog načelnika. Naravno podsjećam da Ustav kaže da hrvatski državljani imaju opće jednako biračko pravo sa navršenih 18 godina u skladu sa zakonom, a na ovom primjeru vidimo da to baš i nije tako, pa ako bi karikirali stvari i dalje da kažem tako do krajnosti, onda onaj kandidat koji ranije ustane i postavi svoj štand za prikupljanje potpisa je u prednosti nad onim kandidatom koji se probudi kasnije, a da opet ne spominjem mogućnosti zloporabe trenutnog općinskog načelnika i zlouporabe potpisa za kandidaturu. Ista situacija vrijedi i za recimo grad koji ima ne znam 1500 ili 1600 stanovnika od kojih je možda 1200 upisano u popis birača, a granica od 200 potpisa onemogućuje više od 6 kandidata i to pod pretpostavkom da baš svi birači podrže nečiju kandidaturu što je opet naravno jako teško za očekivati, a da stvar bude apsurdnija dodajmo da je potrebno 20% upisanih birača da predloži raspisivanje referenduma o opozivu općinskog načelnika, gradonačelnika i župana. Onda ako se vratite na onu najmanju općinu, to je 20 ljudi od dakle 30 potpisa manje nego što je potrebno za nečiju kandidaturu i sada dalje da ne nabrajam, možete sami zamisliti ostatak toga svega. Jednostavno rečeno nije se vodilo dovoljno računa o malim sredinama pa predložene izmjene i dopune zakona ipak samo jedan vatrogasna mjera koja neće riješiti ovaj problem. I bilo je već o tome riječi i mislim da ovaj članak 2. Zakona o dopunama dopunama Zakona o izborima načelnika, gradonačelnika i župana ni u kojem slučaju nije dobar, dakle tu u formulaciji nešto ne štima kada je u pitanju stupanje na snagu mislim da bi u svakom slučaju trebalo odrediti da zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a onda ova odredba da se primjenjuje danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora mislim da bi onda dobili vrlo čistu i jasnu situaciju. Hvala lijepa. Hvala. Obavještavam da je prošlo u 12,43 vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodin zastupnik je opet rekao netočan navod da je razlog za dva zamjenika apetiti koalicijskih partnera. Ja želim kazati da to nije točno i pokušati ću obrazložiti. Znači svatko tko je obnašao ili se približio obnašanju funkcije gradonačelnika ili načelnika općine zna da je dijapazon poslova tako veliki da jednostavno se ne može u gradovima iznad 10 tisuća stanovnika obnašati posao bez dva zamjenika. A onda upadate u vlastiti paradoks u sljedećoj rečenici kad kažete da bi statutom trebalo regulirati poslove zamjenika jer on predstavlja neku stranku. Nitko ne predstavlja nikakvu stranku, nego interese građana i to je ono što radi i gradonačelnik i zamjenik. Nema tu podjela po strankama i zato mislim da ne bi trebalo gospodine državni tajniče to propisati. A to je također mišljenje na mišljenje, je li? I imamo gospodin Arsen Bauk, ispravak netočnog navoda.

Prema ovome prijedlogu zakona za načelnika Općine Civljane koja ima sto trideset i nešto stanovnika ili za načelnika Općine Zadvarje koje ima dvjesto i nešto stanovnika trebalo bi skoro polovica, više od polovice potpisa birača od onih koji bi izašli na izbore. Dakle više vam treba da bi se kandidirali, nego da bi dobili. Također za gradonačelnika Komiže ili za gradonačelnika Visa koji imaju otprilike 1900 stanovnika i negdje oko 1700 birača treba dvostruko više potpisa za kandidaturu, nego što treba za načelnika općine, primjerice Popovača koja ima otprilike 9 ili 10 tisuća birača, prema tome nije se vodilo računa o tim sredinama jer ispada da se lakše kandidirati predsjednika države nego za načelnika Civljana ili gradonačelnika Visa. Zahvaljujem. Također mišljenje na mišljenje. To postaje praksa u ispravku netočnih navoda kad se radi o predstavnicima klubova. trebalo bi sačekati pojedinačne rasprave, pa onda i replika itd. Hvala lijepo. Na redu je klub HSS-a, gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Vezano uz pripreme za prve neposredne izbora nositelja izvršnih ovlasti na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj koji se imaju održati u mjesecu svibnju iduće godine u odredbama kojima se regulira pitanje načina obavljanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika profesionalno ili bez zasnivanja radnoga odnosa uočene su određeni nedostaci koji se ispravljaju ovim zakonom. Naime, veliki je broj općina u Republici Hrvatskoj, a također i manji gradovi nemaju dostatne financijske kapacitete da mogu zaposlene u upravnim odjelima i službama, odnosno jedinstveno u upravnom odjelu imati dvije izabrane osobe na plaći. Stoga s ovim zakonom predlaže ovisno o veličini jedinica lokalne samouprave po broju stanovnika, a mogućnost izbora da sama izabere osoba odluči kako će obavljati dužnost na koju je i izabrana. Prema članku 2. ovoga zakona u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10 tisuća stanovnika općinski načelnik, gradonačelnik i njihov zamjenik odlučiti će da li će dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnoga odnosa. Dok u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika, velikim gradovima, gradovima središtima županija, odnosno županijama općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužnost obavljaju profesionalno, a njihovi zamjenici odlučiti će da li će dužnost na koje su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnoga odnosa. Time se mijenja dosadašnji članak 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je propisivao da općinski načelnik, gradonačelnik, župan njihov zamjenik svoje dužnosti obavljaju profesionalno, a jedino se općim aktom općinskog vijeća moglo odrediti da u općinama do tisuću stanovnika općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost mogu obavljati bez zasnivanja radnoga odnosa. Člankom 1. mijenja se članak 41. teksta Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Navedenim člankom utvrđeno je da jedinice lokalne samouprave do 10 tisuća stanovnika imaju jednog zamjenika općinskog načelnika i gradonačelnika, a jedinice lokalne samouprave iznad 10 tisuća stanovnika, gradovi sjedišta županija i županije imaju po dva zamjenika općinskog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana koji se biraju na općim i izvanrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Nadalje se istim člankom propisuje da u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave ili ako je zastupljenost u predstavničkom tijelu propisana postojećim statutom te jedinice lokalne samouprave te u jedinicama područja regionalne samouprave gdje je postojećim statutom propisano da zamjenik župana mora biti iz reda pripadnika nacionalne manjine, 1 zamjenik općinskog načelnika i gradonačelnika, odnosno župana mora biti iz redova nacionalnih manjina, a što se mora urediti Statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, a pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na razmjernu zastupljenost, jedan zamjenik općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika mora biti iz redova pripadnika hrvatskog naroda, a što se mora urediti Statutom jedinice lokalne samouprave. Ukoliko na izborima ne budu ostala navedena prava raspisati će se dopunski izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Na dopunskim izborima kada se bira zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina pravo glasa imaju samo pripadnici nacionalne manjine koja ostvaruje pravo na zastupljenost, odnosno kada se bira zamjenik općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika iz redova hrvatskog naroda, pravo glasa imaju samo pripadnici hrvatskog naroda. Provođenje dopunskih izbora u jedinicama lokalne samouprave do 10 tisuća stanovnika općinski načelnik, odnosno gradonačelnik imati će dva zamjenika, dok će u jedinicama lokalne samouprave iznad 10 tisuća stanovnika gradovima sjedištima županija i županija općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imati tri zamjenika. Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zapravo prate neposredan izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji će se po prvi puta izravno birati na predstojećim lokalnim izborima 2009. godine. Nedvojbena je važnost uvođenja sustava neposrednog izbora izvršnih čelnika lokalnih i regionalnih područnih jedinica kako za napredak demokracije uopće, tako i za jačanje decentralizacije i snage jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sustavom neposrednog biranja izvršnih čelnika jedinica lokalne i regionalne područne samouprave jača se odgovornost izabranih na navedene pozicije i daje se veći utjecaj građanima na izbor vodećih ljudi dokidanjem postavljanja istih dogovora unutar stranaka i među njima političkom korupcijom, kupovanjem kupovanjem mandata i takvih sličnih stvari te se daje veća moć kontrole građanima nad osobama koje sami izravno i izabrali. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice stoga podnose i dva amandmana. Evo ja ću samo ukratko Iza članka 1. dodaje se članak 2. koji glasi: "Iza članak 41. dodaje se novi članak 41.a koji glasi: Ako prestane mandat zamjeniku, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan će imenovati za zamjenika osobu iz redova članova predstavničkog tijela koja dolazi iz iste političke stranke, odnosno liste s koje i izabrani zamjenik kojemu prestaje mandat, a koje predstavničko tijelo potvrđuje većinom glasova svih članova. Obrazloženje. Novi članak 41. omogućuje većim, iznad 10 tisuća stanovnika jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dva zamjenika čelnika izvršne vlasti. Međutim, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može tijekom mandata ostati bez zamjenika ukoliko ovaj bude razriješen dužnosti po bilo kojoj zakonskoj osnovi. No zakon ne predviđa nikakvu mogućnost da zamjenik kojemu prestaje mandat bude zamijenjen novim. Ovim se amandmanom predlaže rješenje zamjene zamjenika kojemu prestaje mandat na način da se općinskom načelniku, gradonačelniku odnosno županu omogući imenovanje novog zamjenika iz redova članova predsjedničkog tijela, a koji dolazi iz iste političke stranke iz koje je zamjenik kojemu mandat i prestaje. I amandman 2, članak 40.c dopunjuje se tako da se na kraju stavka 1. dodaje riječ: "u skladu s člankom 24. stavkom 3. ovoga zakona." Obrazloženje. Postojeći tekst stavak 1. glasi: "Birači upisani u popis birača općine, grada odnosno županije imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovog zamjenika." U navedenoj odredbi nigdje se ne propisuje postotak birača koji može predložiti raspisivanje referenduma. U posljednjem stavku članka 40.c propisuje se da se na taj referendum odgovarajuće primjenjuje odredbe Zakona o referendumu u drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne regionalne samouprave. Ali u tom zakonu nema odredbe o postotku birača koji može predložiti referendum na lokalnoj i područnoj razini, već je jedino propisano da Hrvatski sabor raspiše referendum ako to zatraži 10% birača u Republici Hrvatskoj. S obzirom da postoji mogućnost različitih interpretacija ovim se amandmanom ta mogućnost nastoji ukloniti na način da se u članku 40.c jasno propiše da birači mogu predložiti referendum o razrješenju, a u skladu sa odredbom članka 24. zakona gdje je propisano da je za to potrebno 20% birača. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke će stoga podržati i ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. U ime kluba SDSS-a gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mi o ovim zakonima razgovaramo zato što je to posljedica odluke o neposrednim izborima koju smo mi donijeli. Prema tome ovo je, recimo tako, nastavak te priče. Ovdje se radi o rekonstrukciji izvršne vlasti, da tako pojednostavljeno kažem. I u rekonstrukciji izvršne vlasti jačamo ulogu gradonačelnika i njegovih zamjenika s gledišta ovlaštenja naravno i s teretom odgovornosti za provođenje, kako je netko ovdje rekao, interesa građana koje zastupaju. Ovdje je danas bilo govora i o rekonstrukciji lokalne samouprave. Ja sam suglasan da nama treba i ta rekonstrukcija, dakle rekonstrukcija lokalne samouprave u cjelini. Svjestan sam naravno da ona ne može biti ni dobro apsolvirana, ni obavljena u okviru ove točke dnevnog reda. Ali, mogao bih se pridružiti ideji da se u priču o lokalnoj samoupravi s idejom o rekonstrukciji ovakve ili onakve vrste uđe i svjestan sam naravno i da je to teška tema, da je to ozbiljna tema i da nju treba izvesti na potpuno ozbiljan način. E sad nešto oko ovog pitanja koje je na dnevnom redu ovdje danas. Prvo, dakle jedan načelnik ili jedan ili više zamjenika. Mi u SDSS-u mislimo da je to dobro, rekao bih čak i nužno rješenje zato što se u rekonstrukciji izvršne vlasti pojačava taj aparat izvršne vlasti, gradonačelnik i oni oko njega, rekao sam i s gledišta ovlaštenja i s gledišta odgovornosti. I ako se na toj točki pojačava i jedno i drugo, onda morate imati pa i veći broj ljudi koji će to izvršiti. Dopuštam da te varijante mogu biti s jednim ili više, dopuštam da se o tome može i drukčije govoriti, ali mi se čini da da je to i načelno pa i konkretno se mora upravo tako postaviti. Pogotovo tako što ti ljudi moraju ići neposrednim izborom i tu ide ta verifikacija građanske podrške pa i onda traženje odgovornosti na takvoj verifikaciji. Druga stvar koju ovdje hoću reći nekako je vezana za to. Ovdje je iskazana dilema, pa na kraju krajeva i ovdje u prijedlogu je ta dilema također iskazana preko formule hoću ili neću biti profesionalac. Načelno govoreći, odluka o izboru profesionalno ili volonterski je na mjestu, ali sam uvjerenja da u važnijim lokalnim jedinicama ove poslove pa i odgovornost ne možete izvršiti volonterski. Ja pretpostavljam da će u tom pojedinačnom izboru ljudi se više-manje opredijeliti za profesionalno obavljanje te dužnosti. Sklon sam zaključku da bi, ponavljam, u većim lokalnim jedinicama zakonom trebalo propisati da se ta dužnost obavlja profesionalno. Prije svega mislim s gledišta odgovornosti za dužnost koju se na tom mjestu obnaša. Treća stvar koju ću ovdje malo šire obrazložiti odnosi se na ovo što se zove srazmjerna zastupljenost. To tangira manjine, ali mislim da mora tangirati i Republiku Hrvatsku u cjelini pa i nas ovdje. Tu se radi o srazmjernoj zastupljenosti ili pripadnika manjina ili se radi o zastupljenosti većine kad je u manjinskom položaju, no stvar je ista. Što je tu važno? Želim ovako precizno, iz onog što ja mislim, precizno to ovdje reći. Prvo, važno je da se to radi radi potrebne participacije u upravljanju. I tu se ne radi samo o statističkoj zastupljenosti. Mora se omogućiti recimo tako manjincima participacija u upravljanju jer se tu radi i o nošenju odgovornosti za sredinu u kojoj zajedno živimo. Druga stvar koja je tu važna. Ta participacija je važna radi boljeg političkog i građanskog razumijevanja i među ljudima i radi boljeg i građanskog razumijevanja stvari koje se tiču lokalnih sredina. To ovako izrečeno možete i možemo protumačiti kao načelan stav, ali i to je također važno i radi brojnih ovakvih ili onakvih primjera u praksi i radi građenja boljih odnosa i političkih i građanskih i upravljačkih u toj sredini. Treće zbog čega je to važno. Važno je radi pravedne raspodjele utjecaja i odgovornosti za stanje na terenu. U sredinama gdje imate značajno ili manje značajno učešće manjinaca, ponavljam ovih ili onih, takva je struktura i odnosa i i stanovništva, i interesa, i pogleda na budućnost da se zapravo mora napraviti i ta raspodjela uticaja kako god je protumačili. I četvrta stvar zbog čega je to važno. Na taj način dobit ćemo bolje okupljanje stručnih kadrova. Kadrova koji su sposobni nositi i razvoj i napredak u toj sredini, jer kada okupite najbolje bez obzira na ime i prezime, onda ste dobili kvalitete, dobili ste podršku svih građana i šaljete dobru poruku. Mogao bih još ponešto nabrojiti, ali to su čini mi se razlozi koji preferiraju ovo što piše u zakonu s razmjerna zastupljenost u izvršenoj vlasi u lokalnim sredinama. Naravno, kada govorimo o ovoj strukturi zastupljenosti, tu politički gledano i politički govoreći treba iskoristiti sve prednosti koje ta šarolikost koje ta različitost i nudi i na kraju nameće, pa i omogućava. E sad, ovo sam naveo zbog potrebe da kažem zašto je ova participacija i njeno dosljedno provođenje važno. Na ovom mjestu iz pozicije gledanja SDSS-a i šire mogao bih reći, tu imamo problema i ja želim na njih ukazati. S jedne strane razmjerna zastupljenost se mora poštovati i rekao sam malo prije, pozitivno iskoristiti. To u mnogim sredinama do sada nismo pročitali ni kao šansu, ni kao potrebu, reći ću čak i kao zakonsku obavezu. Nismo to dosljedno poštovali, sada neću govoriti o sredinama osim u pozitivnom smislu na jednom mjestu, ali nismo to poštovali radi političko izbornih kombinatorika u mnogo slučajeva i najčešće i mislim da je to šteta. I to govorim ovdje zbog kritike postojećeg stanja i sa željom da ukažem da se ta mogućnost participacije zajedničkog nošenja odgovornosti iskoristi do kraja. Vi znate gospodine državni tajniče da u tom pogledu imamo neke dugove, ozbiljne dugove u provođenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Nabrojit ću samo nekoliko stvari. Jedna je usklađenost statuta, druga je ona dvojba, pa i sporenja oko toga koji su brojevi relevantni, ni to nismo doveli do kraja. Treća stvar je imamo i akcioni plan koji treba dovesti do kraja praksu poštivanja Ustavnoga zakona ili smo u hodu ili smo na početku, ali u svakom slučaju u toj stvari nismo tu potrebu doveli do kraja. Reći ću što mislim da tu treba imati u vidu. Prva stvar je moramo imati u ovoj participaciji pozitivan pristup u konkretnim sredinama i u konkretnim političkim odnosima. Što znači to pozitivan pristup? To znači ići u susret toj potrebi participaciji manjina, a ako je to moguće i korak više od onoga što propisuje zakon. Tu se radi o gesti, tu se radi o političkoj gesti i radi se o političkoj poruci koja može biti korisna i za manjince, a još više za lokalne sredine, naviše za Republiku Hrvatsku. S ovog mjesta, kako bi rekao, mi ovdje čini mi se ili uvjeren sam trebalo bi da takom nečemu damo podršku. Malo prije sam rekao u provođenju Ustavnog zakona ima izvjesnih izvrdavanja različitim tumačenjem onog što u Ustavnom zakonu piše, pa se onda ta obaveza manjinskoga učešća ili nastoji prolongirati ili se sporimo oko brojčane osnovice gdje se ima, a gdje se nema pravo. Izostaje ovaj politički pragmatizam i ovaj politički osjećaj kako sam rekao da idemo tome u susret. Ja ću ovdje spomenuti jedan primjer. Nezavisno o statistici ljudi koji vode Grad Obrovac su se dogovorili o finoj suradnji koja ide u susret boljim i političkim odnosima i koja je rezultirala boljim razvojnim rezultatima. To je nešto što mi se čini da je dobar uzorak i dobar uzor. Ja znadem da biste išli nečemu u susret pozitivno, iz naravno ove domene o kojoj pričam, onda morate imati prilično široko povjerenje, morate poći od toga da se stvara međusobno povjerenje, nekad zapinjemo i na tome. Naravno, ja sada ne govorim o političkoj volji Vlade Republike Hrvatske, mada se i na tom mjestu se može o tome govoriti. Nedostaje prema iskustvima koje imamo, nedostaje potrebne političke volje u mnogim sredinama, a trebalo bi zapravo ovo manjinsko učešće iskoristiti samo kao, samo, samo radi prosperitet i razvoj i atmosferu i bolje odnose i građanske i političke u tim sredinama o kojima se tu radi. I ja znadem da ovaj zakon daje pretpostavke za ovo što sam ja ovdje malo problematizirao oko participacije daje solidne pretpostavke, ja sam to ovdje izrekao s nezadovoljstvom da ta stvar ne ide. Prema tome i još ćemo se na to pitanje vraćati. Nadam se da ćemo se, da ćemo sve više u tome napredovati a sve manje se vraćati na staru priču. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospodin Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Pa želim ispraviti netočan navod da će veći broj zamjenika doprinijeti boljem funkcioniranju lokalne samouprave posebno ako oni zakonom nisu definirani kao profesionalci, a po toj logici vjerojatno bi Amerika bolje funkcionirala da George Bush ima negdje oko tisuću zamjenika a ne samo jednoga. Druga stvar koliko sam razumio a nisam se uspio javiti ovaj prijedlog gospodina Kelića da je to prijedlog klubova HDZ-a i HSS-a očigledno onda stvari ne funkcioniraju. Ovo nije zakon o neposrednim izborima. Ukoliko se zamjenik bude, dakle zamjenik zamjenika bude birao iz redova vijećnika. Prema tome mislim da državni tajnik očigledno u prepisivanju određenih prijedloga zakona nije dobro formulirao ovaj zakon i očigledno da se ovaj zakon po ovoj logici neće moći danas donijeti po hitnom postupku. I na samom kraju smatram da sama nacionalna zastupljenost budući da se radi o neposrednim izborima nije glavni element ovog zakona i da sve stranke mogu predložiti kandidate svih nacionalnosti. Hvala. Predlažem da prekinemo sjednicu. Nastavljamo u 15 sati. Ima još dva kluba. Prvo HDSSB-a gospodin Boro Grubišić. Potom HSLS-a HSU-a gospodin Antun Korušec. Nastavljamo u 15 sati. Hvala.